Dame i gospodo narodni poslanici, ako ovi što su mi okrenuli leđa počnu opet da me pljuju, pljuvaće preko glave. Tu postoji opasnost da pljunu sami na sebe. Ali to je daleko manje nego ovo što su napisali. Kažu da sam ja odgovoran i za ono što nisam napisao na „Tviteru“, a oni su napisali za Marijana Rističevića: „Iščupao bih mu grkljan, ni trepnuo ne bih.“ Tatjana Macura: „Veruj – nije vredan.“ Kaže drugi iz tog pokreta, nikad im dosta nije bilo, pa ni mog grkljana, kaže: „Znam da nije, ali za primer, ona udvorica Atlagić da gleda.“ E, tako oni pišu o meni, a protiv nasilja su. Pa kaže Goran Ješić: „Ako jednog dana, koji je sve bliže, krenemo po kućama pa za uši ove botove izvučemo napolje, a i neke novinare! Da pretim!“ Dakle, to su ljudi koji meni žele da pripišu nasilje.Juče je jedan pokušao da mi pripiše privredni kriminal, dugove za porez. Stvarno sam dugovao 36 dinara. Danas je uplaćeno. Dobio sam uverenje da ne dugujem nikakav porez. Rekli su da imam kriminalnu prošlost, a ovde stoji da se protiv mene ne vodi nikakav postupak.

Zahvaljujem.Obzirom da mislim da smo se previše udaljili od onoga što jeste tema i tačka dnevnog reda, u ovom trenutku ću, u skladu sa članom 112, koji kaže jasno – ako predsednik Narodne skupštine redovnim merama ne može da održi red na sednici, odrediće pauzu dok se ne uspostavi red,

24.To je pitanje obuke i u tom članu moj predlog je da se stav 1. i stav 2. izmene tako da se posle reči: „stalne obuke“ stavi tačka i da se ne favorizuje Pravosudna akademija.Ko god da je osnovao, ona ne postoji ni u ustavno-pravnom, ni u obrazovnom sistemu Srbije. Šta je to? Ko će da edukuje ljude? Kažete, ne, ljudi koji rade tamo. Zašto onda Pravosudna akademija? Onda to može Ministarstvo pravde da napravi jedan odsek, jednu udarnu grupu za edukaciju, pa da edukuje. Naravno, bolje operativno, nego udarno.Zašto je to osnovano? Ne znam. Ali, ono što se priča po javnosti, pre svega pravosudnoj, pravničkoj, to je da je to filter za stranačke kadrove, pa je pre 10 godina bilo za jedne stranačke kadrove, da je danas za neke druge stranačke kadrove. U svakom slučaju da li je Pravosudna akademija vrh pameti, umeća i iskustva pravne nauke i prakse u ovoj Srbiji.Ako to bilo ko može da mi dokaže ja sam za to da se favorizuje i da piše u ovom zakonu, ali ako nije, daj da vidimo možda još neko može da radi te poslove. Recimo, pravni fakulteti, recimo, neke druge organizacije koje se bave pravom, a postoje instituti. Zašto je Pravosudna akademija, to što, nit je devojka, nit je riba, to što visi negde između. Čemu to služi, osim za selekciju partijskih, malih kadrova koji sutra treba da postanu veliki… **Veroljub

ovaj amandman odbijemo.U svakom slučaju permanentna obuka bilo koga ko se bavi nekom vrstom posla, a kamoli nosioca, kada su u pitanju nosioci pravosudnih funkcija i policijski službenici nikada nije na odmet. Amandman sam po sebi ne definiše ko je taj ko će vršiti obuku ukoliko to nije Pravosudna akademija. Prema tome, možda možemo zaključiti da će to raditi i auto škola.Međutim, i dalje ostajem na tome da se čovek uči dok je živ, i da je njegova stalna obuka neophodna, kao što je neophodna obuka u tom istorijsko političkom smislu kada nekoga dovodite u ovaj uvaženi dom da vodite računa ko je taj neko, šta je istorija njegovog delovanja, koji su stavovi koje on zastupa, a ne da dovođenjem tih i takvih ljudi pljujete u lice, svim onim žrtvama genocida iz 1941. žrtvama Jasenovca, Jadovna, a da u stvari zastupate stavove nekakvog velikog Srbina i valjda imaoca tapije na srpstvo i na patriotizam u ovoj zemlji. E, zato mislim da je obuka u svakom smislu dobra i dobro došla. Hvala vam.

je.)Niko vas nije prozivao gospodine Obradoviću.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Nataša Jovanović i Zoran Krasić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Ako pređemo preko ovog petog dela, a to je saradnja državnih organa, imamo ove službenike za vezu, to je za korupciju, član 20, pa onda imamo ove udarne grupe, pa rukovođenje udarnim grupama, pa sastav udarne grupe, dolazimo na deo šesti koji se odnosi na obuku.Mi smo amandmanom predložili da onaj deo ovih ekipa koje se bave borbom protiv ovih najtežih oblika kriminala, onaj policijski deo završi obuku u u Kriminalističko-policijskoj akademiji. Za razliku od onih koji te iste poslove rade, a obuku završavaju u Pravosudnoj akademiji ovi bi morali da nauče i da pucaju i da hapse i da privode.

Zato je dobro da se njihov deo obuke obavi u ovoj drugoj akademiji.Međutim, očigledno je nastala totalna konfuzija i šta su dokazna sredstva, dokazni predmeti, šta može da se radi, kako može da se radi. Vi ćete ovo da usvojite. Videćemo šta će od ovoga da ispadne. Ne znam zašto ste prihvatili ovaj koncept zakona. Ne znam zašto je toliko važno način na koji će da radi istražni tim da se digne na nivo zakonske norme kada ne postoji ni jedna opasnost po ljudska prava, jer su

koji je predložio kolega Krasić, jer je upravo na tragu onoga o čemu su i Dveri diskutovale i u načelu i u pojedinostima, da vi upravo donosite zakon za određene stari koje ste mogli da rešite osnovnim podzakonskim aktima, osnovnim međuresornim saradnjama, koordinacijama i drugim načinima, da pospešite i konačno ubrzate i uredite ozbiljno borbu protiv kriminala i korupcije u je to razlog ovog orkestriranog napada SNS i drugih na Dveri jer ukazujemo na ono srce koruptivnog sistema o kome vi ne smete ništa da kažete, a to je odnos između banaka i sudova… (isključen

ne samo da smo vam u prethodnom amandmanu, koji je poslanička grupa Dveri dala, ukazali otkuda sada kompetentnost Pravosudne akademije da obučava i našu policiju, nego vi nastavljate da nas ubeđujete da je Pravosudna akademija, inače čedo reforme pravosuđa DS, jedna sjajna stvar, koja ne samo da može da stručno usavršava naše tužioce i sudije, nego evo može i kriminalističku policiju, odnosno može policijske službenike uopšte.Dakle,

Ako je ispravna reforma pravosuđa, recite to i recite - mi nastavljamo politiku DS. Što se vi stidite toliko toga? Pa, vi ste evrofanatici, kao i demokrate, vi ste za briselske sporazume, kao i demokrate.Evo, vi kažite - Pravosudna akademija je prava stvar. Ako nije prava stvar, pa hajde da menjamo nešto u toj reformi pravosuđa koja nam je ostavljena u nasleđe od DS kao loša stvar, a vi je ne menjate. Vi, naprotiv, dodajete nove ingerencije, nove nadležnosti, nove zadatke Pravosudnoj akademiji, da obučavaju i usavršavaju tužioce, sudije, policajce. To je ono o čemu vam govorim.Dakle, hoćete li se vi jednom odreći loših stvari koje je radila DS, ili ste vi samo nastavljač politike DS? Što je u redu, ali morate da priznate, u redu je u smislu ništa se nije promenilo, promenili smo vlast, ali ostala je ista politika,

Ovde je gospođa ministarka kao na saslušanju - izjasnite se, izjasnite se.Daj izjasnite se vi, gospodine Obradoviću, jeste li vi nastavljač politike Hrvatske seljačke stranke, Franje Tuđmana i HDZ? **Veroljub Arsić** Samo vas molim bez ličnog obraćanja. Što se tiče reforme pravosuđa, vi o tome znate jako malo. Nije suština reforme pravosuđa iz 2008. i 2009. godine uvođenje Pravosudne akademije. To je najbenignija moguća stvar koja se desila. Najveći problem sa tom takozvanom reformom pravosuđa je što je veliki broj sudija razrešen i što je doveden u pitanje ustavni princip o stalnosti sudske funkcije i što su ljudi razrešeni bez obrazloženja i zbog toga je Ustavni sud tu reformu vratio na početak i sve te sudije vratio na posao.Uopšte nije bilo reči ni o kakvoj Pravosudnoj akademiji kao suštinskom problemu reforme pravosuđa. Vi ste se uhvatili za Pravosudnu akademiju zato što očigledno ništa drugo sem tih nekoliko floskula - Pravosudna akademija, SNS, Aleksandar Vučić, antiglobalizam, mi smo ovo, mi smo ono, vi ništa drugo i ne umete da kažete.Na početku vašeg izlaganja, ja sam vas pažljivo slušao, rekli ste jednu neverovatnu stvar. Hajde što se ne razumete u srpski jezik i književnost, to smo već više puta čuli, mada ste navodno profesor srpskog jezika i književnosti, na početku vašeg izlaganja ste rekli - šta će vam ovaj zakon, to može da se reguliše i podzakonskim aktima. Borba protiv kriminala? Pazite ovo - borba protiv kriminala može da se reguliše podzakonskim aktima. Studenti na prvoj godini pravnog fakulteta uče latinsku maksimu iz rimskog prava - nullum crimen nula pena sine lege, nema krivičnog dela i kazne bez zakona, a Boško Obradović bi podzakonskim aktima. Pravo na repliku, narodni poslanik Boško Obradović. zato što je Pravosudna akademija nastala iz nevladinih organizacija poput tzv. Pravosudnog centra, iza koga je stajao inače Soroš, i koji je zapravo ključna uloga u uticaju na reformisanje srpskog pravosuđa.Dakle, vama ništa ne smeta što Soroš reformiše vaše pravosuđe. Vi ništa niste izmenili za pet godina Soroševe reforme pravosuđa i očito je da kao što je vaš predsednik stranke Aleksandar Vučić prijatelj sa Edijem Ramom, kao što je Sanaderova mačkica, kao što je prijatelj sa Rudolfom Đulijanijem, koji je rekao – trebalo je da vas bombarduju, kao što je prijatelj sa Blerom, koji je osvedočeni ratni zločinac, kao što je prijatelj sa osvedočenim hrvatskim ustaškim političarima poput Zorana Milanovića ili Kolinde Grabar Kitarović.Dakle, nemojte vi govoriti o prijateljovanju sa ustašama, jer ste mnogo takvih prijateljstava sklopili, a mnogo su gora ova prijateljstva sa osvedočenim ratnim zločincima, jer nisu Dveri podržale Hilari Klinton na predsedničkim izborima, nego Aleksandar Vučić kada je posetio Fondaciju Bila Klintona, inače takođe osvedočenog ratnog zločinca.Ja ne znam koliko još da vam naveden osvedočenih ratnih zločinaca sa kojima ste vi prijatelji da se vi posramite i da zaćutite, jer zaista, biti prijatelj Tonija Blera, biti prijatelj Hilari Klinton, to može samo Aleksandar Vučić, to ne može Srbin nijedan na ovome svetu.Dakle, svetu.Dakle, molim vas da kada govorite nekome drugome nešto i kada nekome drugome nešto zamerate, pogledajte prvo u svoje oko, hrišćanski gledano, tražite trn u oku Dveri, a imate brvno u očima SNS

Prvo, gospodine Obradoviću, nemojte da vas čuje Soroš, inače će da vam zavrne slavinu, pa nećete imati odakle da se finansirate.Kažite

Ne znam da li sam pročitao ovu izjavu, on je davao čovek sijaset nekih izjava, antisrpskih. Možda sam ovu izjavu preskočio, ovog vašeg prijatelja Ivana Pernara. A, da, evo je. Šta kaže vaš prijatelj? „Za one koji ne vjeruju su srpske vođe pozvale Srbe na evakuaciju, tj. napuštanje svojih domova, što je dovelo do nestanka Srba sa područja Krajine, odnosno do etničkog čišćenja, hrvatska vojska“, pazite ovo, to kaže vaš prijatelj Ivan Pernar, „hrvatska vojska nije protjerala te ljude. Oni su sami pobjegli iz straha od moguće odmazde i na poziv svog vodstva.“ Onda kaže: „Naglašavam da se hrvatska vojska korektno odnosila“, Marko, slušaš li ti ovo, „Naglašavam da se hrvatska vojska korektno odnosila prema svim zarobljenim vojnicima Republike Srpske Krajine u „Oluji“, te nije nad njima vršila odmazdu. Pet tisuća vojnika iz sastava opkoljenog 21. kordunaškog korpusa Srpske vojske Krajine, pod zapovjedništvom pukovnika Čede Bulata, položilo je oružje pred hrvatskom vojskom. Niti jedan od njih nije bio mučen, niti ubijen“.Za razliku od vas, gospodine Obradoviću, koji pojma nemate o tome šta se dešavalo u Krajini, većina ovih ljudi sa kojima je hrvatska vojska, po rečima Ivana Pernara, humano postupala, znate li gde su završili?

neka povede i vas, da vidite i vi malo sveta. Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo dalje sa radom.Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, mi tražimo ovim amandmanom da svi oni koji učestvuju u suzbijanju organizovanog kriminala moraju da prijavljuju imovinu u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije. Nema razloga da vi definišete na drugačiji način odnos prema licima koja se bave suzbijanjem organizovanog kriminala, nego što je to regulisano Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije. Taj zakon određuje i krug lica. Možda će se taj zakon i menjati, pa će se menjati i krug lica i nema razloga da unapred sužavate za ova lica na koje se odnosi Zakon o organizovanom kriminalu i krug lica koja treba da prijave imovinu i način na koji treba da prijavljuju imovinu i koliko često treba da prijavljuju promene, a ne samo na početku mandata.Dakle, mnogo je lakše bilo da se pozovete na Zakon o agenciji, koji ste vi suštinski nasledili. Kao što ste i sami rekli, nasledili ste i Pravosudnu akademiju, nasledili ste i Visoki savet sudstva, nasledili ste i Državno veće tužilaca, nasledili ste i Zakon o oduzimanju imovine. Tačno je ovo što kaže Boško Obradović, apsolutno ono što je urađeno u reformi, to se nastavlja i razrađuje dalje. S tim što ja nisam zadovoljan što se to nedovoljno dobro razređuje i mislim da bi trebalo mnogo više nekih stvari da se menja i unapređuje, s obzirom da vreme pokazuje neke nedostatke.Dakle, sigurno da mogu da vas pohvalim što širite ingerencije Pravosudne akademije. Pravosudna akademija jeste jedna od važnih stvari i ona daje jedan dobar način, predviđa posao kojim se Pravosudna akademija bavi.Isto tako, molim vas da prihvatite ovaj amandman da svi oni, inače se na sudije odnosi Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, ali sve one koje ste sada uneli ovim zakonom se i na njih odnose pravila koja su propisana Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, a ne da izmišljate vi sada neka nova pravila za prijavljivanje imovine u ovoj zemlji.

zato što njegovim opstankom u ovom zakonu, Predlogu zakona se stvaraju neki posebni uslovi za vrlo laku zloupotrebu nekih procedura koje se tiču, da bude jasnije građanima, upotrebe BIA i drugih obaveštajnih službi u ispitivanju prošlosti, sadašnjosti, verovatno i kreiranju budućnosti nekih ljudi koji treba da rade u organima koji treba da se bave borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije.Postoje u zakonima o bezbednosnim agencijama već dovoljno propisa, dovoljno članova, dovoljno mogućnosti da te agencije rade svoj posao. To isto važi i za policiju. To isto važi i za tužilaštva. Nema nikakve potrebe da se to stavlja u ovaj zakon posebno. Već je bilo reči o prenormiranju. Ako se već rešava nešto nekim drugim zakonima, zašto bi se to ponovo rešavalo i ovim zakonom? To je osnovni razlog zbog koga mislim da bi ne prihvatanje ovog amandmana dovelo do toga da se ugroze ljudska prava do nivoa koji je onako nedopustiv vrlo.Sa druge strane, takođe, i zloupotrebe u degradaciji ljudi koji svoj posao rade ozbiljno, a bili bi članovi tih udarnih organizacionih grupa ili to ili to već sada po svojim pozicijama, po svojim mestima u pravosuđu i policiji rade. Prema tome, hajde da ostavimo tu temu da ona bude rešena, kao što je već rešena pozitivnim propisima i da ne uvodimo poseban član zakona

ova odredba zakona nije nova i ona postoji u važećem zakonu. Ne razumem da li ste vi za potpuno brisanje, s obzirom da se u vašem amandmanu pozivate samo na brisanje jednog stava od

s obzirom da postoji i obaveza da lice koje se upućuje u posebno odeljenje ili u tužilaštvo za organizovani kriminal pre toga da svoju pismenu saglasnost, smatramo da je celishodno da znaju kakve vrste provera prethode pre nego li se odluči da li će biti upućen na rad u ovo odeljenje.(Zoran

Verovatno vam je to izletelo kao poštapalica, ali generalno niste mi dali ni jedan razlog više da poverujem da je vaše rešenje bolje time što ste rekli da je to na predlog BIA i po pozitivnom mišljenju BIA. nećemo danas da pričamo o toj organizaciji, ali o posledicama njenog delovanja u poslednjih nekoliko godina, mislim da srpska javnost puno toga zna. Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. **Vladimir Orlić** Hvala, gospodine predsedavajući.Još jedna napomena možda bude od koristi. Potpuno je dobro primetila gospođa ministar. Ovo tehnički nije dobro, ne samo zbog onoga što se čulo u obrazloženju. Problem jeste u stavovima. Predlaže se brisanje stava 2, a ne predlaže se brisanje stava 3. u kome se sadržaj stava 2. pominje. Mislim da je više nego jasno zašto ovo ne može. Hvala.

od kada ovaj zakon treba da počne da važi, da se primenjuje. Kao što znate, zakon je došao po hitnom postupku u proceduru, a gle čuda, primena zakona se definiše za 1. mart 2018. godine. Ko ima problem sa računanjem, to vam skoro godinu i po dana.Zašto dana.Zašto je toliko hitno da kroz hitan postupak mi dobijemo ovaj zakon na odlučivanje, ako se on primenjuje tek kroz godinu i po dana? Zašto je toliko bitno da danas radimo bez pauze i dalje od radnog vremena, do šest sati, da bi baš danas bio usvojen ovaj zakon, a biće primenjen tek kroz godinu i po dana? Naravno da sam ja siguran da u Ministarstvu pravde, u drugim državnim organima postoje ljudi koji mogu da stvore uslove za sprovođenje ovog zakona u roku od šest meseci. Zato sam dao predlog da on važi od 1. juna sledeće godine, a ne od 1. marta one tamo godine.Razlog

ide kroz hitan postupak, vi vodite sednicu tako da ostajemo do pola noći da bismo glasali, a zakon se primenjuje tek od 2018. godine.Do tad, što bi reko narod – ko živ, ko mrtav, u političkom ali i ne samo političkom smislu.

radimo da bismo nadoknadili vreme koje je izgubljeno u petak, zbog onog cirkusa koji su neke poslaničke grupe napravile ovde u Skupštini.Reč

primena zakona počne 2018. godine.Imajući u vidu strukturne promene koje je potrebno izvršiti u okviru viših tužilaštava, a da se nalazimo u fazi rekonstrukcije i izgradnje pojedinih zgrada, u kojima će rad obavljati posebna posebna tužilaštva, neophodno je da imamo dovoljno vremena da bi pristupili ovome.S druge strane, hitan postupak je bio zato što imamo i obavezu iz Akcionog plana, a i u Izveštaju Evropske komisije o napretku je upravo bila skrenuta pažnja da nije na vreme došlo do usvajanja odgovarajućih zakonodavnih akata, tako da je jedna od obaveza koju imamo za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23 da usvojimo zakone sa kojima već kasnimo. Svakako da ovi zakoni treba da usvoje i kako bismo imali pravni osnov da nadležne institucije donesu odgovarajuće programe obuke i da blagovremeno sprovedu obuku koja je potrebna, i u sudovima i u tužilaštvima, a i policija koja će da postupa u ovim slučajevima. Zahvaljujem. Obradović. Izvolite. **Boško Obradović** Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, zaista na kraju ove rasprave u pojedinostima dolazimo do suštine onoga o čemu smo vam govorili

vi ovde ne govorite o amandmanu, ne govorite o zakonu, već imate samo jednu stvar kao cilj, a to je da isprovocirate poslanike SNS da uđete sa njima u duel i u replike. Ništa drugo vi ne želite.Znači, predlagač ovog zakona je Vlada Republike Srbije, a ne Srpska napredna stranka.

Idemo iz početka.Dakle, podržavam amandman kolege narodnog poslanika Zorana Živkovića, iz prostog razloga što želim da se suprotstavim politici Vlade Republike Srbije koja neprestano odlaže sprovođenje najvažnijih aktivnosti u borbi protiv korupcije i kriminala. je jednostavna stvar.Vlada Republike Srbije, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, pre pet godina obećala nam je borbu protiv kriminala i korupcije. Sada je odlaže ovim zakonom za još dve godine. Dakle, to je ukupno sedam godina koliko u Srbiji neće biti borbe protiv kriminala i korupcije, dok je ova Vlada na čelu, sa ovim predsednikom Vlade koji je već pet godina na vlasti.Šta kaže ovaj amandman? Amandman kaže da se jednostavno smanji taj rok, da brže počnu da rade ta vaša specijalizovana tužilaštva i sudije, da se ubrza borba protiv kriminala i korupcije. A vi kažete – ne, nema potrebe da to ide brzo, može to i za dve godine. Znači, vi navodite neverovatnu stvar, da se ovaj zakon počinje primenjivati od 1. marta 2018. godine. To znači da Vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem odlaže borbu protiv kriminala i korupcije do 1. marta 2018. godine, u skladu sa zakonom.Šta zapravo to u praksi znači? To znači da vi posle pet godina vlasti priznajete da ništa niste uradili u borbi protiv kriminala i korupcije, što reče sada ministarka – nemate obučene sudije, nemate obučene tužioce, nemate obučene policajce. Ispada da je pet godina vaše vlasti iskorišćeno ni za šta. Nikoga niste obučili da se bori protiv kriminala i korupcije, a svi se sećamo one čuvane udarne grupe koju je Aleksandar Vučić formirao još u vreme kada je bio potpredsednik Vlade Republike Srbije, a valjda niko ne veruje u ovoj sali da je Ivica Dačić ikada bio predsednik Vlade Republike Srbije, naravno da je Vučić već treći put predsednik Vlade Republike Srbije, tada nam je obećao udarnu grupu, tada je obećao borbu protiv kriminala i korupcije, a evo, pet godina toga nema. Sada kada ste se rešili da donesete zakon, posle pet godina, sada njegovu primenu odlažete za još dve godine. E, to je taj politički futurizam o kome sam govorio, koji konkretno znači – evo, samo što nismo nešto rešili, pa ne možemo sedam godina to da rešimo.Dakle, sedam godina bez borbe protiv kriminala i korupcije, to vi ovim zakonom potvrđujete. Vi ćete da usvojite da sedam godina nema borbe protiv kriminala i korupcije u Srbiji i da potvrdite da i ovih pet godina što je izgubljeno, nije ništa strašno, da možemo da izgubimo još dve godine. I onda kada vam opozicija predloži amandman u kome kaže – hajde, ljudi, ubrzajte malo ovo, može li brže da se stavi u funkciju ovo što vi sami predlažete, od specijalizovanih sudova, tužilaštava i ne znam kojih obuka policije, vi kažete – nema potrebe. Nema potrebe, čemu žurba, nek se malo baškare i opuste svi tajkuni, svi kriminalci, sve koruptivne radnje neka cvetaju još godinu i po, dve, dana, pa ćemo onda da primenimo ovaj zakon. Ja stvarno vas ne razumem, gde je kraj tom vašem političkom futurizmu?Pazite, futurizmu?Pazite, ja tu moram da se pozovem na uvaženog kolegu Aleksandra Martinovića koji je u svoje vreme bio recezent knjige pod naslovom – Srpski baron Minhauzen Aleksandar Vučić i portparol…

Gospodine predsedavajući, vi znate dobro da mi je ostalo još malo vremena, pa bih želeo da ga iskoristim, a da me baš ne prekinete u pola rečenice. Dakle, ja se pozivam na autoritet šefa Poslaničke grupe Srpske napredne stranke i upravo hoću da kažem da ovo što Vlada Republike Srbije, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, radi u borbi protiv kriminala i korupcije, poslednjih pet godina, a neće raditi ni naredne dve godine, podseća na Barona Minhauzena. Ko je bio Baron Minhauzen? Jedan od velikih lažova i prevaranata koji je preuveličavao velike priče da bi zapravo zasenio prostotu. To nisam rekao ja, da mene opomenete, to je rekao Aleksandar Martinović

ili je Aleksandar Martinović u pravu zaista je Aleksandar Vučić srpski Baron Minhauzen kao što se ja sa njim slažem ili vi zapravo morate da priznate da je vaša borba protiv kriminala i korupcije velika prevara i laž, da je to najveće prekršeno vaše predizborno obećanje, da ste vi prevarili građane Srbije, da se vi ne borite protiv kriminala i korupcije.Ne samo da se niste borili pet godina, nego ne želite ovim zakonom da se borite ni naredne dve godine, odlažete primenu zakona i praktično ozakonjujete da nema borbe protiv kriminala i korupcije u Srbiji. Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. **Vladimir Orlić** Pravo na repliku gospodine predsedavajući, poslanička grupa.Slušam i pada mi na pamet čuveni profesor sa Sorbone, Rajmond Daron koji je u svojim sećanjima na 1968. godinu, na jedno mesto, ukazao bila je to gomila kojekakvih napamet naučenih fraza bez smisla i značenja, jedna gomila gluposti, to je bio maratonac brbljanja. Ne znam zašto mi je baš to palo na pamet dok slušam ovoga koji uporno želi da nam da još dva minuta za priliku da ga čemu naučimo. Nije sporno, odlična je prilika.Slušali smo danas i o statistici, slušali smo i o konkretnim primerima iz oblasti borbe protiv kriminala i korupcije, mada nije loše znati da se time bave pravosudni organi, a ne Vlada, ova ili ona stranka, ali previše je očekivati bilo kakvo znanje od nekoga ko pokazuje da je zapravo jedno obično ništa i jedno veliko prazno lice raspoloženo za priču. Hajmo dalje.Šta još možemo da zaključimo i da naučimo? Samo par stvari. U prvih devet meseci ove godine ukupan kriminalitet manji je za 5,4%.

Imovinskog kriminala manje za 10%. Samo jedan fragment na temu borbe protiv kriminala koja je kako neko reče odložena - da išta zna, ne bi ni razmišljao da to kaže.Što se tiče borbe protiv korupcije da išta zna, znao bi da upravo iz Agencije za borbu protiv korupcije stigla ocena da je danas bolje nego ikada realizovana borba i da su sprovedene mere da se upravo oni funkcioneri, o kojima se toliko priča, danas transparentno prijavljuju i njihovo se imovinsko stanje skenira.Sada, to što neko priča o nekih pet godina vlasti, to nije sporno. Nama je jasno šta je razlog tome. Razlog je kompleksna matematika

svega želim da kažem jednu važnu stvar da se ne bih ogrešio o sve one časne srpske policajce, tužioce i sudije koji dobro rade svoj posao, nije problem u njima, problem je u političkoj volji da se zaista sprovede borba protiv kriminala i korupcije, a tu političku volju nema SNS već pet godina, a sada tu političku volju za ozbiljniju, strožiju borbu protiv kriminala i korupcije odlaže za još dve godine.Ja razumem da vas izuzetno boli kada vam neko kaže da ste petu godinu mandata na vlasti u trećoj Vučićevoj vladi, jer onda građani Srbije ovako direktno gledajući ovaj prenos kažu – ovi su bre pet godina na vlasti, a ništa nisu uradili. godina vlasti prazne priče, pet godina prazna obećanja, pet godina velike reči. A rezultati? Da li je uhapšen neki političar koji nas je opljačkao. Da li je uhapšen neki tajkun ili je na višegodišnjoj robiji koji nas je opljačkao? Ništa od toga, a dobili izbore pre pet godina da će se oni boriti protiv kriminala i korupcije, a pet godina nisu na osnovu pravosnažne presude poslali na višegodišnju robiju jednog, jedinog tajkuna ili političara koji nas je opljačkao u prethodnih 26 godina.Kažu - jeste uhvatili smo neke sitne ribe, pa vi da verujete da je to borba protiv kriminala i korupcije. To nije borba protiv kriminala i korupcije. Mlađan Dinkić je borba protiv kriminala i korupcije. Nešto se ućutaste. Čak ste ga uzeli u Vladu. Sada ste ga uzeli za savetnika. Pa malo vam je on, nego sada i njegovu ženu, ne znam koliko kadrova G-17+ počev od Ivice Kojića, koji od šefa kabineta Mlađana Dinkića postao šef kabineta Aleksandra Vučića.Koji

jedno dame i gospodo ne da se neko ne seća onog jučerašnjeg dana kadasmo mi ovde pričali o nekim stvarima pa se pravi kao da ih niko kazao nije. Čudo jedno da su neki ovde u stanju da memoriju drže desetak sekundi i ne više od toga. Ja taman pročitam neke rezultat, a onda ustane čovek i kaže – gde su ti rezultati, nismo čuli ništa. Ja ne znam je li to sposobno memorije i zaključivanja kojom može da se pohvali narodni poslanik. Neću ja da odgovaram.Ja ću da edukujem. Hajmo dalje, rezulti – za 11% manje kradenih motornih vozila, opet skorašnji period. U oblasti maloletničkog kriminaliteta stopa manja 15,5%, učešće ovog oblika kriminala u opštem kriminalitetu opala za 6,6%. Kada je reč o suzbijanju sive ekonomije ostvaren je bolji rezultat za jednu trećinu u odnosu na prošlu godinu kada je takođe rezultat bio odličan, a da ne idemo u prošlu godinu. Nekome je i 10 sekundi problem. Dvostruko bolji rezultat zaplene akciznih proizvoda, posebno duvana i posebno cigareta.Što se tiče stanja bezbednosti granice, stanje je stabilno, manje je krijumčarenja ljudi. U saobraćajnim nezgodama 1,4% manje stradalih. Vatrogasne jedinice intervenisale 18.600 puta. Manje nesreće, manje povređenih.Sve ovo bi čovek mogao da sazna vrlo lako, ako bi ga zanimalo. Ali, kao što smo rekli, neki su za posao narodnog poslanika, ali posao verovatno čoveka kome je do bilo čega stalo i koji hoće javnim poslom da se bavi. Nekima je to

Sada može svaka knjiga da se spomene pa zbog toga da se…Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković.Po Poslovniku narodni poslanik Nemanja Šarović. i kada god se pominju njegove knjige, kada god se pominje naša stranka, a ja kao zamenik predsednika imam pravo na repliku.Drugu stvar sam hteo. Pokušavam da kažem da zdravorazumskim i logičnim razmišljanjem dođem do toga šta u stvari želi Boško Obradović. Naime, on kaže da je SNS od 2012. godine na vlasti i kaže da oni za tih pet godina ništa nisu uradili u borbi protiv kriminala,

sekundi.Hajde da budemo iskreni do kraja. Ako neko može da prigovara gospodinu Martinoviću ne zbog njegove prošlosti, on je imao časnu prošlost,

Poslovnika.Gospodin Šarović je reklamirao povredu Poslovnika i tražio pravo na repliku i obrazložio da je to na spominjanje knjige Vojislava Šešelja.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam predložio amandman da ovaj zakon o kome raspravljamo počne da važi 1. juna 2017. godine a ne 1. marta 2018. godine.Isti takav amandman sam predložio i na Krivični zakonik, o kome smo juče raspravljali. Ja mislim da predlagač zakona i vladajuća većina koja odbija da prihvati ovakav amandman u stvari ne želi da se borba protiv kriminala i korupcije odvija odmah, nego se to odlaže za 2018. godinu.Ne postoji nijedan razlog da mi odlažemo primenu ni ovog zakona, ni KZ za 2018. godinu. Sve ovo već postoji. Nije ovo nikakav novi zakon. Specijalni sud postoji, postoje organi za suzbijanje organizovanog kriminala. Sve ste to nasledili 2012. godine kada ste došli na vlasti i preuzeli Ministarstvo pravde.Pet godina ste na vlasti i danas ministarka kaže, vezano za ovaj amandman, kasni se sa zakonom po akcionom planu, pa smo morali da ga gurnemo u Skupštinu po hitnom postupku. Ne, ja mislim da je to nepoštovanje Skupštine, da je to nepoštovanje narodnih poslanika, da vi nama dajete četiri ozbiljna zakona po hitnom postupku, a da imamo jedan radni dan za amandmane, a da onda predlažete da to sve počne da se primenjuje 1. marta 2018. su predviđena lakša, da kažem krivična dela, odnosno manje su zaprećene kazne za krivična dela u privredi, to podržavam. Zašto se to ne ne primenjuje odmah, nego čekate 1. mart 2018. godine? Zašto? Kada bude pala SNS sa vlasti, onda će za njih da važe te lakše kazne, a za ove koji procesuirate danas, za njih važe teže kazne. Koji je razlog da mi sve to odlažemo? Zašto primenom Krivičnog zakonika odlažete za 2018. godinu? Sada ste rekli - treba zgrada da se napravi. Postoje sve zgrade neke se renoviraju. Dakle, ne mogu zgrade da budu problem primene zakona.Vi zakona.Vi ne želite da se unapredi okvir za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije sada, nego to odlažete za dve godine. Vi ne želite da se ona krivična dela o kojima smo raspravljali, naročito u privredi, uvedu odmah, nego tek za dve godine. Vi niste želeli da se ukine zloupotreba odgovornog lica, iako vam to piše u izveštaju Evropske komisije, nego ćemo o tome kada, od marta 2018. godine da raspravljamo?Ne radimo mi to i ne treba da donosimo zakone zato što je to neko propisao u akcionom planu EU, mi to treba da radimo zbog nas, da bi ovu zemlju uveli u vladavinu prava i imali jednu uređenu državu. Da li neko želi reč? (Ne.)Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

Aleksandra Belačić, Miljan Damjanović, Vjerica Radeta, Sreto Perić, Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, dr Žarko Korać, Nenad Milić, Bajro Gegić, Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Balša Božović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Dejan Nikolić, Veroljub Stevanović, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Tomislav Žigmanov.Primili ste izveštaje Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Dejan Nikolić, Veroljub Stevanović, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Tomislav Žigmanov.Da li neko želi reč?

sam amandman kojim se traži da se precizira koja je to imovina koja se privremeno može oduzeti od građana u ovoj zemlji.Imovinom proisteklom iz krivičnog dela smatra se imovina vlasnika koja je očiglednoj znatnoj nesrazmeri sa njegovim zakonitim prihodima.Dodao sam reč – znatnoj nesrazmeri.Vi odbijate ovaj amandman, jer kažete da to „znatnoj nesrazmeri“ nije dovoljno precizno. A dovoljno je precizno samo nesrazmeri, bez ovoga znatno? Dakle, mnogo je preciznije ovo što ja predlažem, nego ovo što ste vi predložili.Druga stvar, nesrazmera može biti i 100 dinara i 1.000 dinara. Imamo primere u praksi, gde oduzimate nekome stan u kome živi zato što taj stan vredi 100.000 evra, on je dokazao da je zaradio 90.000 evra. Nije 10.000 evra razlog da se nekome oduzme stan. Zato ja predlažem da bude znatna nesrazmera.Znatna nesrazmera znači da treba da jurite ozbiljne tajkune i ozbiljne kriminalce u ovoj zemlji, koji imaju višemilionsku imovinu, a nemaju prihode koji su bili oporezovani, koji mogu da objasne odakle im ta imovina.Dakle, u najmanju ruku, vaše obrazloženje je sramota. sramota. Moje određenje znatne nesrazmere je mnogo preciznije nego vaše i molim vas da razmislite još jednom da usvojite ovaj amandman. Da li neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta, Petar Jojić i Zoran Krasić, zajedno narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. U članu 3. Predloga zakona predloženo je da ako oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela nije moguće, da će se oduzeti imovina koja odgovara vrednosti imovine proistekle iz krivičnog dela, dakle bilo koja druga imovina.Mi, druga imovina.Mi, u SRS, mislimo da je to veoma opasna odredba koja može i te kako da se zloupotrebljava. Predložili smo brisanje ove odredbe.Vlada nije prihvatila, kaže iz razloga što je neophodno dopuniti član 4. itd. To nije nikakav odgovor, mi mislimo da nije neophodno, vi mislite da jeste. Mi smo dali argumente zbog čega ovo brišemo, a vi niste dali argumente zbog čega ne treba da se briše.Nekada briše.Nekada je postojao zakon o ispitivanju imovine i u tom zakonu je promovisan taj princip – ako ne može da se dokaže poreklo nečije imovine,

dajete.Opasno je i to što se oduzima imovina pre nego što neko lice bude pravosnažno osuđeno. Svi znamo, gledali smo po novinama, u medijima kako se rasprodavala imovina Darka Šarića. Ko će biti odgovoran ako Darko Šarić ne bude pravosnažno osuđen? Ko je odgovoran za silne pare, na primer, koje je država Srbija isplatila ljudima kojima je oduzeta imovina, a u međuvremenu su oslobođeni svake odgovornosti i krivice? Ko je odgovoran za silne pare koja je država Srbija isplatila, na primer, u vreme „Sablje“ desetinama hiljada ljudi koji su bili u pritvoru, a kasnije se ispostavilo da nije bilo pravnog osnova za to?U ostalom, završavam Arsiću, ako već ovako paušalno ste spremni da oduzimate imovinu, preporučujem da oduzmite kriminalno stečenu imovinu Tomislava Nikolića i Dragice. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, dakle, i poslanička grupa SDS je podnela istovetan amandman.Prosto, mislim da ovakva formulacija koju ste vi dali, a to je da može da se oduzme imovina koja nema nikakve veze sa krivičnim delom, da je u suprotnosti sa samim zakonom i duhom zakona. Ovaj zakon ima naslov – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Dakle, u redu je da se oduzima imovina koja je proistekla iz krivičnog dela.Vi sada proširujete i kažete – može da se oduzme imovina koja nije proistekla iz krivičnog dela. Šta to u prevodu znači? To znači da vi možete oduzeti imovinu nekome ko je nasledio od oca, od majke stan itd.Mislim da to nije u redu, mislim da ne treba da se proširuje na taj način. Mislim da trebaju organi koje smo u prošlom zakonu, jel tako, unapredili da se bore i da se eventualno oduzme imovina koja je proistekla iz krivičnog dela, to bi bilo normalno, a ne da nekome uzimate njegovu dedovinu.Zato smo predložili ovaj amandman. Vaše obrazloženje je prilično nemušto. Reč ima ministar Nela Kuburović. ne znate, pročitaću, član 92. stav 1. govori – od učinioca će se oduzeti novac, predmeti od vrednosti i svaka druga imovinska korist koji su pribavljeni krivičnim delom, a ako oduzimanje nije moguće, učinilac će se obavezati da preda u zamenu drugu imovinsku korist koja odgovara vrednosti imovine pribavljene izvršenjem krivičnog dela, ili proistekle iz krivičnog dela, ili plati novčani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi.To znači – ovo nije ništa novo što se uvodi ovim predlogom zakona, a s druge strane, na ovaj način ispunjavamo obaveze iz odgovarajućih konvencija, pre svega Varšavska konvencija o pranju novca, Konvencija iz Palerma, ali i direktive EU koje se odnose na oduzimanje imovine upravo ukazuju na neophodnost uvođenja ekvivalenta oduzimanja vrednosti. Zahvaljujem.

Vesna Nikolić Vukajlović, Petar Jojić i Zoran Krasić, zajedno narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

dela. Mi smo podneli amandman na član 4. gde se, između ostalog, kaže da se formira i specijalna komisija koja koja uređuje nadležnost Jedinice za finansijsku istragu, kao kancelarija za povraćaj imovine.Mi se lepo pitamo – koju smo mi to imovinu i kome oduzeli, odnosno vi kome ste oduzeli imovinu da bi donosili ovakav zakon da treba da vratimo imovinu? Sve do onog trenutka dok ne donesete zakon o poreklu imovine i dok ne podnesete izveštaj budžeta od 2012. godine pa nadalje, naročito ovaj od 2015. godine, što je dr Šešelj tražio pre neki dan, mi ne možemo znati ko u ovoj državi troši novac kako ne treba, gde ga iznosi i gde je u stvari ta imovina građana.Ono što smo primetili za sve ovo vreme, dok ste vi polemisali, i pozicija i opozicija, jedni su okretali leđa poziciji, a pozicija je u stvari okrenula leđa narodu. Kako? Tako što je došla na vlast 2012. godine, upravo govoreći da će sve što je uradila DS ovoj državi i ovim građanima do 2012. godine da vrati u budžet i da vrati građanima, nije vratila, a sada ide neki zakon gde uopšte ne znamo šta kome treba da oduzmemo.Znači, prvo moramo da donesemo zakon o poreklu imovine, da vidimo šta su pokrali ovi pre vas do 2012. godine, a onda šta moramo da uradimo? Da vi položite račune od 2012. godine do sada i da vidimo gde je taj novac građana, da bismo mogli jedan ovakav zakon da donesemo. Hvala. **Veroljub Arsić** (Ne)Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić i Zoran Radojičić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Marija Janjušević. Izvolite. Zahvaljujem.Predloženim amandmanom se menja odredba kojom se uvodi dodatna birokratizacija Jedinice za finansijske istrage, obrazovanjem kancelarije za povraćaj imovine. Zbog toga što sama jedinica može obavljati predmetne poslove, pa se ekonomičnijim smatra rešenje koje uvodi samo novu nadležnost, institucionalizacije i birokratizacije, stvaranjem novog organa. Mi smatramo da će se na taj način postići i finansijska ušteda. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Mi smo tražili amandmanom da se izmeni nešto u članu 9. osnovnog teksta zakona, da se precizira da Direkcija kada upravlja privremeno ili trajno oduzetom imovinom, kako oni kažu, proisteklom iz krivičnog dela, u onom delu kada se odnosi na neku imovinu čije je raspolaganje ograničeno odlukama UN, da obavezujući akt za Direkciju bude odluka Vlade. Zašto odluka Vlade? Zato što Vlada vodi unutrašnju i spoljnu politiku, Vlada odgovara prema UN, a i da ne bismo imali onu situaciju da bez znanja Vlade neko nešto pregovara, nešto dogovara sa inostranstvom, nije u direktnoj vezi sa UN, ali znate da smo imali onaj čuveni predmet gde je neko navodno, u ime Republike Srbije, bez znanja Vlade, isplatio nekome tamo neke troškove, da ne bi odgovarao neko naš. Kažem, nema direktne veze sa odlukom UN, ali je moguća i takva jedna situacija, jer ako neko treba u ime Republike Srbije da ispuni obavezu prema UN, obavezu koja je preuzeta, onda prvi u tom lancu je svakako Vlada Republike Srbije. Zato smo tražili da se dogradi praktično ovo što je predlagač i predložio.Međutim, najveći problem ovog predloga zakona jeste što predlagač zakona ne zna šta je imovina. Imovina je skup imovinskih prava nekog lica,

ovom članu u osnovnom tekstu, to je član broj 9, propisana je evidencija koju treba da vodi Direkcija koja upravlja oduzetom imovinom. Moj amandman predlaže da se na mesečnom nivou tako prikupljena evidencija zbirno u nekoj statističkoj formi objavljuje na veb-sajtu agencije, i to: broj izvršenih rešenja o privremenom oduzimanju imovine, broj izvršenih rešenja o trajnom oduzimanju imovine, procenjena vrednost privremeno oduzete i procenjena vrednost trajno oduzete imovine.Vlada je odbila ovaj amandman, navodeći kao razlog to što koga god zanima može, po Zakonu o informacijama od javnog značaja, da od Direkcije traži te podatke, pa da ih dobije. Molim vas, ovo nije razlog za odbijanje amandmana, ovo je izgovor za odbijanje ovog amandmana. U zemlji koja je ogrezla u korupciju, u eri interneta, ne postoji apsolutno nijedan razlog da poslovanje bilo koje direkcije, agencije, državnog organa bude sakriven od javnosti, a još manje da novac sa kojim imovina kojom upravlja ne bude dostupan javnosti na jedan klik mišem. Ova transparentnost ima za cilj da spreči pojavu korupcije. Transparentnost je najbolja preventivna preventivna mera protiv korupcije i veoma sam nezadovoljna što je ovaj amandman odbijen uz jedan ovako nesuvisao navedeni razlog. Hvala. Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. **Vladimir Orlić** Hvala, gospodine predsedavajući.Ne bi bilo potrebe da se javljam uopšte, da nije bilo ove reči „nesuvislo“ na samom kraju. Dakle, razlog ili izgovor, evo još jednom, da se ne prihvati je zbog tehničkih greški opet. Hvala lepo.

sami.Vlada ne prihvata amandman iz razloga što su podaci kojima raspolaže Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom dostupni javnosti, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Reč ima narodni poslanik glasi – i tehničke greške. Hvala lepo. Ne znam kakve tehničke greške vi stalno inputirate našoj poslaničkog grupi. Juče ste imali primedbe na neke logičke greške. Mislim da je ovde, u stvari reč o sasvim drugačijem poimanju načina na koji država treba da se vodi, odgovornosti koju pred biračima imamo i u tom smislu, sve što vama ne odgovara, vama je neka greška, dal logička, dal tehnička.Ponavljam, bez transparentnog poslovanja i vođenja poslova svih državnih organa i to proaktivne transparentnosti, nema nama nikad uslova za prevenciju korupcije u koju smo, kao društvo i država, ogrezli i iz koje nam se valja iščupati što pre.

jer su imali prilike da je demonstriraju u praksi, pa je nekako ne bi nigde. To je najmanji problem.Čitajte tekst onoga što ste predložili, podatke i podatke. Jer treba još tri, četiri puta u nizu da bude ista reč da bi nekome bilo jasno da ne može tako da se piše i ne može to da ulazi u zakon. Hvala lepo.

o tehničkoj ili o pravopisnoj greški koju sam možda napravila u brzini, s obzirom da ste sprčkali četiri zakona u objedinjenoj raspravi po hitnom postupku i da sam imala tri dana da iščitam 523 stranice materijala. ako je do pravopisne greške, uvek može da se napravi ispravka amandmana, a ako postoji volja, sve može da se uradi. Ko nešto hoće da uradi traži način, ko neće, traži razlog. Da ne kažem – izgovor. Hvala. Hoće li neko da izbriše tu reč – podatke, pošto je jedna višak.Izvolite gospodine Orliću. **Vladimir Orlić** Ovo je već pravo na repliku, ali ne brinite, uštedeću svaki sekund.Dakle, ja sa svoje strane praštam. Praštam sve što se tiče pravopisa, možda bih i mogao da pomognem, ali oko problema sa tim da neko ne može da pročita, tu izvinite ali tu neću moći da pomognem ni sada, ni bilo koji naredni put. Ostalo, kao što rekoh, praštam. Hvala lepo. Zahvaljujem.Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja mislim da Predlog zakona u članu 16. nije dobar. Nije dobar zato što vi predviđate da kada policija podnosi javnom tužiocu krivičnu prijavu, ona je dužna da dostavi podatke o imovini osumnjičenog i trećeg lica koji su pribavljeni u predistražnom postupku.Šta vi u stvari radite? Vi sada uvodite obavezu da policija koja radi po bilo kojoj krivičnoj prijavi, treba da istražuje imovinu lica na koga se ta krivična prijava odnosi. To nije dobro, zato što sam ovaj Zakon o oduzimanju imovine kaže u svom članu 17. da se finansijska istraga pokreće protiv vlasnika kada postoje osnovi sumnje da poseduje znatnu imovinu proisteklu iz krivičnog dela.Tu sumnju da postoji znatna imovina iz krivičnog dela, tu sumnju određuje tužilac i tužilac je taj koji treba da odredi da li će se voditi ili se neće voditi finansijska imovina, a ne da policija po bilo kojoj krivičnoj prijavi kada radi prikuplja podatke o imovini građana Srbije na koje se krivična prijava odnosi, koja je vrlo često, potpuno neosnovana. Nemojte uvoditi mogućnost, odnosno obavezu policiji da svakog u ovoj zemlji istražuje i da istražuje njegovu imovinu.

amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite. Dva amandmana sam dao na ovaj zakon. Oba su prihvaćena, tako da očekujem dvostruku zahvalnost nadležnog ministarstva zbog agilnog rada, moje ekipe i meni lično, na bar leksičkoj popravci ovog zakona.Inače, zakona.Inače, Vlada je prihvatila samo tri od pedeset i nešto, koliko se sećam, tako da, neki bi rekli da su to dve trećine.Radi se u ovom slučaju i u sledećem o zarezu ili zapeti, kako je kome drago. I to deluje kao mala stvar, ali nije. Rekli bi neki da je đavo u malim stvarima, da se otrovi čuvaju u malim bočicama, ali je jako važno da zakoni ponavljam, budu jako precizni da ne bi dovelo do toga da budu pogrešno tumačeni. Pogrešno se tumače i kada su najpreciznije napisani, a kada se dozvoli i ta mogućnost da se zarez, zapeta, pomera levo, desno, onda dolazimo do toga da pravimo velike mogućnosti i zloupotrebe ovom zakonu.Pored pominje se nekoliko puta zakon o poreklu imovine. Naravno da ga treba doneti, ali samo hoću da upoznam, pre svega, srpsku javnost, jer poslanici bi to trebalo da znaju da već u postojećem Zakonu o finansijskom postupku i finansijskoj administraciji, postoji mogućnost da finansijska policija na saslušanje dovede vlasnika imovine i da od njega traži da dokaže svaki iole važni komad svoje pokretne ili nepokretne imovine, i ako je nešto od toga stečeno na nezakonit način, ili se oduzima ili se u ređim situacijama plaća porez na to. Prema tome, i dan danas to može da se sprovede.Ja ću nastaviti ovaj svoj posao, a očekujem da ministarstvo se seti kada bude dan ministarstva. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, gospodine Živkoviću.Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, magistar Ivan Kostić i Zoran Radojičić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Marija Janjušević.Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući.Ovde se samo radi o terminologiji. Dakle, mi smo predložili da se termin „opasnost“ zameni terminom „verovatnoća“, jer postojećim rešenjem kojim se utvrđuje postojanje opasnosti sprečava arbitrarnost koju može dozvoliti upotreba termina verovatnoća. Hvala Zahvaljujem.Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

koje ako se ne primenjuju striktno po zakonu mogu da ograniče ljudska prava građana u ovoj zemlji.Vi ste imali u zakonu rešenje koje kaže da se privremeno može oduzeti imovina, ukoliko postoji opasnost da bi kasnije oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela bilo otežano ili omogućeno.Sada opasnost menjate u verovatnoća. Verovatnoća ne znači ništa. Verovatnoća uvek postoji. Dajte, nemojte da se igramo. Nemojte da pravite zakone po kojima svakome može da bude oduzeta imovina u ovoj zemlji. Pa, šta radite. Šta znači – postoji verovatnoća da bi nešto bilo u budućnosti. Uvek postoji. Smisao je da postoji opasnost, što znači da vi vidite da postoji namera da će neko na neki način da tu imovinu skloni. Vi ste na ovaj način omogućili tužilaštvu, odnosno sudu da oduzme privremenu imovinu kome god hoće i kako god hoće, a ne mora da bude ni podignuta optužnica niti da postoji opravdana sumnja da je neko izvršio krivično delo.Dakle, dovoljna je krivična prijava koju zalepi policija i vi oduzimate imovinu. Zašto to radite? Imate zabranu raspolaganja imovinom do odlučivanja o ovome. Dakle, zašto imate nameru da svakome može da se oduzme imovina u ovoj zemlji? Mislim da je to isti onaj razlog zbog koga niste zloupotrebu položaja odgovornog lica hteli da ukinete, a to je da svakog privrednika u ovoj zemlji možete da ucenite i da mu možete oduzeti imovinu kad god hoćete. Zahvaljujem.Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Jojić, Miljan Damjanović i Zoran Krasić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.Izvolite. Pa, verovatnoća kao najslabiji vid ili stepen izvesnosti nečega se izbegava. To je najobičnija insinuacija. Dovoljno je da neko prstom pokaže u nekoga i kaže – držite lopova, i eto, to je velika verovatnoća. Ali, o tome ne želim da pričam, pošto je ovaj zakon totalno šupalj gde god ga uhvatite.Međutim, druga izmena koja se radi, ja moram da dokazujem nevinost. S kojim pravom mi tražite da ja vama dostavljam dokaze, vama da dostavljam dokaze zato što u nečijoj glavi postoji verovatnoća? Da je ovo normalna država, ja bih pohapsio sve ove koji su napisali ovo.Vi ovo.Vi u ovoj zemlji imate i Zakon o ekstra profitu koji je još na snazi. Jel znate vi to? Zakon o ekstra profitu, Pajtićev i Živkovićev, je i dan danas na snazi. On je malo raščišćen onih odredbi, i danas važi. I imate zakon u Zakonu o poreskoj administraciji, kao što reče Živković, takođe neke odredbe koje vode računa o ovome. Imate 2003. godine unakazivanje naših propisa od strane Batića, gde je konfiskacija dobila neki drugi oblik. Koga bre vi mislite da plašite sa ovim? Pa, čovek ode u pritvor i u pritvorskoj jedinici gleda kako se rasprodaje njegova pokretna imovina. Darko Šarić gleda kako mu se rasprodaju slike, fotelje, itd, a još nema presude. Vi bi samo da otimate, bre. To što ste državni funkcioneri, ne znači da treba da otimate.Zapamtite, odgovaraćete kad-tad.

osnova za repliku, pomenuti ste.Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Osnov javljanja replika.Izvolite. **Zoran Živković** Hvala.Nekoliko stvari. Prvo, gospodin Pajtić nije učestvovao u pripremi tih zakona, tako da, ako treba neko da nosi odgovornost ili, po mom tumačenju, slavu donošenja ta dva zakona koja ste naveli, ja sam spreman da budem jedan od nosilaca.Što se tiče Zakona o ekstra profitu, on je na neki način nedovoljno, ali ipak u nekom značajnom smislu uspeo da popravi ono što je moguće bilo u tom trenutku, a ticalo se devedesetih i otimanja narodne imovine u to vreme. Između ostalog, kao što kolega poslanik zna, tada su ekstra profit za stanove koje su dobili u vreme kada su padale bombe na Srbiju 1999. godine, ekstra profit platili i aktuelni predsednik države Tomislav, doktor Nikolić i aktuelni predsednik Vlade Srbije Vučić Aleksandar. Tu nema nikakve sumnje.Što se tiče ovog drugog zakona koji se tiče preispitivanja porekla imovine, a u Zakonu o poreskoj administraciji, to je zakon koji je donet aprila 2003. godine, ponosan sam taj zakon. Jedini sam među političarima bio i korisnik primene tog člana, odnosno bio pozvan da kažem sve šta, gde, kako i odakle. Naravno da se ne bojim toga i naravno da sam zbog toga ali bi bilo lepo da većina poslanika i kolega političara na višim funkcijama prođe kroz to i dobije od države sertifikat da ono što imaju nije posledica krivičnog dela. Hvala.

članova je palo u prvom naletu pred Ustavnim sudom Savezne Republike Jugoslavije, pa se onda podelilo sedam-sedam, a onaj petnaesti nije hteo da glasa. Onda je došao na Ustavni sud Republike Srbije, pa je tek pre tri, četiri godine to praktično definitivno završeno. Očišćen je svih onih odredbi koje se tiču početka devedesetih, itd. Tako da je to sad postao opšti, univerzalni propis koji može da se primenjuje. To je prva stvar.Druga stvar. Nisu baš svi platili, kako je Živković rekao. Neki jesu platili, ali nisu baš svi. Zašto? Zato što je i po tom zakonu utvrđeno da ne treba da se plaća, ali nije poenta priče u ovome. Poenta je u konceptu kada se krene sa principom – držite lopova, oni su lopovi, onda je vrlo nepovoljno kada se za nekoliko godina sazna da to baš i nisu lopovi i da nema tolike imovine koja će da se skupi, kao što je Boža derikoža računao na milijarde dinara da će da se ostvare. Šta se ostvarilo? Ostvarilo se dva, tri miliona maraka. Ko je platio? Platili ljudi reket, malo Karić, malo Mišković, samo da se ne diraju da bi ovi bili zadovoljni. O tome se radi. Ja ih hvalim. Opstao vam je zakon u pravnom prometu. Zašto? Samo zbog toga da se ne bi vraćale one pare koje ste nezakonito uzeli. Zahvaljujem.Gospodine Živkoviću, omogućiću vam da odgovorite i želeo bih da time zatvorimo krug replika.Izvolite. Poenta zakona nije samo u tome da se ostvare neka finansijska sredstva vanredna za budžet u jednoj godini ili više, nego da pravo donese i pravdu.Voleo bih kolega kolega koji je sad govorio da mi navede jednog kome je naplaćen ekstra profit, a da je nevin. Kao što je isto tako važno da mi se navede, pošto se „Sablja“ pominje nekoliko puta, jednog jednog ko je priveden, uhapšen, zadržan u „Sablji“, a da nije to zaslužio? Usput, nekih deset hiljada ljudi je pozvano na razgovor, nekih 2.200 je zadržano u pritvoru. Rešeno je nekoliko hiljada krivičnih dela, milioni komada municije su zaplenjeni, hiljade dugih i kratkih cevi, rešena skoro sva ubistva iz devedesetih, bilo da su bila politička, bilo da su imala veze sa organizovanim kriminalom i naravno da građani kao i tada, i danas su ponosni što se desilo tako nešto uz, naravno, opšte žaljenje zbog povoda te same akcije.Ali, da vam kažem, to se već zna. Slična akcija bi bila izvedena i da je predsednik Vlade, tadašnji, Zoran Đinđić bio živ, i da se nije desio atentat na njega, u nedeljama ispred tog datuma kada se to desilo je trebalo da bude izvršena ova akcija, koja je tada kriminal u Srbiji dovela na istorijski minimum.Šta se posle desilo? Gde su posle ti ljudi? Gde se šta zaglavilo kad je pošlo prema nekim političarima? To je pitanje za vaše interne sastanke vaših poslaničkih grupa. Hvala.

jako važno da nastavimo sa radom kada je reč o zakonskom predlogu i amandmanima.Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, magistar Ivan Kostić i Zoran Radojičić.Da

verovatnoća problematičan, a kamoli opasnost.Mi nismo zadovoljni objašnjenjem Vlade da se ne prihvata amandman iz razloga zato što nije opravdano i celishodno da se dozvoli mogućnost višestrukog ukidanja prvostepenog rešenja i ponavljanje postupka pred prvostepenim sudom. Ako već iole postoji mogućnost za arbitriranje i neka sumnja, zašto se ne bi dozvoljavalo ponavljanje? Hvala. Zahvaljujem.Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

kada postoji verovatnoća da bi kasnije oduzimanje imovine proisteklo iz krivičnog dela bilo otežano javni tužilac podnosi zahtev za privremeno oduzimanje imovine.Kada postoji verovatnoća, ja vas molim još jednom sagledate ove amandmane, da se dogovorite sa predstavnicima SNS koji sede u ovoj Skupštini da usvojite ove amandmane, jer verovatnoća postoji uvek. Nemojte pomagati tužiocima da mogu diskreciono da donose odluku kome će da oduzmu imovinu. Na ovaj način tužilac samo podnese zahtev, naravno da verovatnoća postoji i imovina će biti oduzeta bilo kome u ovoj zemlji. Zašto dajete takva ovlašćenja tužilaštvu? Koji su rezultati tužilaštva? Koliko ima optužnica i koliko traju istrage? Traju istrage po više od 10 meseci. „Rezač“ se nije završio ni jednom optužnicom. Šta rade 10 meseci? Sad im dajete mogućnost da tako odluče, prosto, da nekom uzmu imovinu i mogu da uzmu.Opasnost je ipak morala da se dokazuje, onda sud ima šta da utvrđuje. Ovako nema šta da utvrđuje. Onda vam sud i ne treba. Znači, tužilac uzima kome hoće privremeno, kako god hoće.

ma nema o čemu sud da odlučuje kad ste rekli – verovatnoća. Evo, možemo svi da odlučimo. Verovatnoća za sve uvek postoji. Ako tužilac podnese zahtev, a sud treba da utvrdi verovatnoću da bi uzeo, sud mora odmah da odluči da oduzme nekom imovinu po zahtevu tužioca, jer verovatnoća uvek postoji. Nema šta da se utvrđuje. Nemojte mi odgovarati formalno. Suštinski pravite da kada tužilac podnese zahtev oduzme se imovina, jer verovatnoća postoji, a već danas postoji za bilo koji slučaj. Zahvaljujem.Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima Vi ste 2013. godine napravili izmene i dopune Zakona o oduzimanju imovine i onda ste te 2013. godine izmenili ono što je bilo dobro u ranijem zakonu, o nekoj želji da nešto promenite i odlučili ste da se imovina oduzima tako što tužilac podnese zahtev, sud donese rešenje o privremenom oduzimanju, a tek onda stranka može da prigovori tome. Dakle, vi ste onemogućili stranku, građanina, okrivljenog da uopšte učestvuje u postupku oduzimanja imovine.Sad ste shvatili posle tri godine da to ne valja i da je to rešenje bilo mnogo loše i sada dajete mogućnost, vraćate se na ono što je bilo do 2013. godine, dok vi niste bili na vlasti, vraćate se na to da ipak stranka može da učestvuje u postupku i da da neki odgovor na predlog tužioca.Ja ovde razrađujem amandmanom taj postupak i predlažem da se taj odgovor, koji čovek da na predlog za oduzimanje tužiocu, da na izjašnjenje. Zašto? Možda će tužilac da vidi argumente te stranke i da kaže – da, u redu je, čovek ima opravdanje za imovinu koju ima, zaradio je i platio je porez na to, pa će zbog toga da odustane. Zašto vi sprečavate mogućnost da tužilac odustane od svog zahteva? Zašto sud mora da donese odluku, a tužilac nema prava da odustane? Ako ubedi stranka tužioca argumentima, dokazima da je zaradio imovinu i na tu imovinu platio porez, čemu ta želja, pitao je malopre kolega Krasić, da se svima oduzme, da se što brže oduzme, da niko nema prava da se brani u ovoj zemlji? Zašto to radite?Dakle, radite?Dakle, ja mogu da odgovorim, tužiocu se da na izjašnjenje. Ako smatra da treba i dalje da se ide u postupak, sud će doneti odluku, a možda će odlučiti da odustane. Hvala. član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić i Zoran Radojičić.Da li neko želi reč?

zbog neprihvatanja ovog amandmana i pročitaću – Vlada ne prihvata amandman iz razloga što je mišljenje da su osnovi sumnje dovoljan stepen sumnje kao uslov za donošenje rešenja o privremenom oduzimanju imovine. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite. **Nenad Konstantinović** Dakle, suštinski, mi smo predložili da žalba odlaže izvršenje rešenja. Dakle, nema razloga da se ne odloži po žalbi, vrlo brzo odlučuje Apelacioni sud po žalbi. Kada odluči sud, ako žalbu odbije, imovina će biti oduzeta. Zašto žalba da ne odlaže izvršenje rešenja? Ja ponovo postavljam pitanje – čemu ta žurba da se što pre ljudima uzme imovina?Mislim da se oduzimanje imovine isto kao i pritvor zloupotrebljava u našem sistemu i na taj način se kažnjavaju ljudi, iako se protiv njih posle ne podigne optužnica uopšte. Vi nekog stavite u pritvor, oduzmete mu imovinu i onda terate istragu 10 meseci, 12 meseci, dve godine, optužnice nema. Dakle, nema opravdane sumnje da je neko učinio krivično delo, ali mu je imovina oduzeta, nema gde da živi i mora da iznajmljuje stan i time ga kažnjavate, a onda kažete – puj pike ne važi, nema veze, nismo podigli optužnicu, nije bilo dokaza. Dakle, nemojte da ove mere pretvaramo u kaznu. član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.Da li neko želi reč? član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.Da li neko želi reč?

Mi smo podneli ovaj amandman iz razloga što smatramo da mora da postoji opravdana sumnja da bi se nekom oduzimala imovina. To je upravo zbog ovoga što sam ranije govorio. Dakle, kada postoji opravdana sumnja, onda se podiže optužnica i tu, dakle, postoji, što bi laici rekli, ima nešto da bi moglo da se sumnja da je neko učinio krivično delo.Ovako, može da nema ništa, a mi oduzimamo imovinu ljudima i ne mora se završiti optužnicom. Zato mislim da je ova terminologija, koju vi koristite, neopravdana. Zahvaljujem.Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, hajde da uradimo makar jednu dobru stvar. Ako već te istrage traju više od šest meseci tj. više od onoga što je zamišljeno da bi istraga jedna mogla da se završi, hajde da sprečimo zloupotrebu da ne može imovina da bude oduzeta nekome, a istraga nije završena za šest meseci.Ja predlažem da ukoliko javni tužilac ne podnese optužnicu u roku od šest meseci od započinjanja istrage, odnosno u roku od jedne godine za krivična dela koja posebnim zakonom određeno postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti da se to rešenje o privremenom oduzimanju imovine mora ukinuti.Dakle, za šest meseci ozbiljno možete da utvrdite da li postoji opravdana sumnja da je neko učinio krivično delo. Ako niste u stanju to da uradite za šest meseci, vratite čoveku imovinu, pa kada utvrdite, vi ćete ponovo voditi neki postupak.Dakle, pokušaj svih ovih amandmana je da se spreči zloupotreba koja, u životu predstavlja da oduzmete imovinu nekome, a onda vodite istragu dve godine. Dve godine je taj bez imovine, dve godine je taj bez stana, dve godine je taj u zakup uzima sam svoj stan, jer niko drugi neće da uzme te stanove u zakup, jer plaća tržišnu kiriju od, ne znam, 500 evra.Da li ste razmislili da ti ljudi nemaju od čega to da plate? Mnoge ljude koje gonite za ova krivična dela, žive od plate, žive sa porodicom u tom stanu. Dakle, ovo je duboko neopravdano, a ne znam zašto se u svim zakonima godinama, ne samo kod vas i u poslednjih pet godina, koliko je SNS na vlasti, bilo je to i ranije, stalno se povlađuje tužiocima, valjda tužioci sede u radnim grupama i prave zakone kako im je lakše. Kada ne možete ni za jedno krivično delo da nađete da je neko uradio, onda imao ono zloupotreba odgovornog lica, koje je sve i ništa. član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojčić, Maja Videnović, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Dejan Nikolić, Veroljub Stevanović, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Tomislav Žigmanov.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?Reč

nekom već oduzmete imovinu i ne date mu da živi u svom stanu taj čovek shvatite, pored tog zakupa koji mora da plaća, evo sada kažete - ali moraš ti da plaćaš i porez na imovinu.Ja mislim da sve troškove ne treba da plaća dok je ta imovina praktično na korišćenju države, odnosno direkcije. Zahvaljujem.Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Vlada i Odbor za pravosuđe državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. **Zoran Lepo, to je od onih amandmana gde se redom rečju u rečenici, pravilnom interpunkcijom dovodi u red tekst, ali je to i prilika pošto se ovde radi

problem da se oduzme imovina, ali se slažem sa kolegom Konstantinovićem da zbog verovatnoće da će nešto da vam se desi, ne možete da donesete nikakvu odluku koja može da stavi u tešku, komplikovanu, možda čak i opasnu situaciju bilo kog građanina. Naravno, kada neko bude osuđen, onda postoje uslovi za oduzimanje imovine, ali dok je u istrazi tu ima smisla da to bude suspenzija njegovih prava eventualno, na produžavanje od te imovine, ali da bude isteran iz stana, da taj stan bude prodat ili da mu budu zamrznuta sredstva na deviznim ili dinarskim računima, a da nije ništa pokrenuto, kao što imamo slučaj sa akcijom „Rezač“. LJudi su, njih 86 o trošku države 86 o trošku države slavili Novu godinu u zatvoru. Ni protiv jednog nije pdoneta nikakva krivična prijava, a protiv čoveka koji je tamo ležao 20 i nešto dana zato što je bio u Ministarstvu poljoprivrede u vreme kada sam dobio tu čuvenu subvenciju za vinograd, 28 ili 27 dana je bio u pritvoru, naravno da nije nađeno bilo šta. Naravno da su kopali svi osim arheologa da nađu nešto što je tu nezakonito. Čovek je skoro mesec dana bio u pritvoru za Novu godinu.Koja je njegova satisfakcija? To što će možda da tuži državu za štetu? Naravno, ali kako će da pogleda svom detetu u oči, a nije ….

i gospodo narodni poslanici, moj kolega poljoprivrednik je priznao zbog čega bi trebao da bude pod udarom ovog zakona.Dakle,

je bila 2007. godine, gazdinstvo je trebalo biti registrovano do marta meseca, ono je registrovano tek u julu. Dakle, u predmetnom martu mesecu

zato što…Odnosno, prihvaćeni amandman bih ja odbio, ali razumem da je prihvaćen zato što moj kolega poljoprivrednik treba da stane pod udar ovog zakona iz prostog razloga, što je registrovao gazdinstvo tek u julu, a zemljište je zakupio od države 7. novembra 2007. godine i nikako nije mogao izvršiti ….S obzirom da, da ne mešamo supruge, znam njegovu vezu u tužilaštvu, mene neće čuditi ako takvo tužilaštvo koje su oni selektirali, odbije ovo.No, kada se radi o oduzimanju imovine, ja moram da navedem po prijavi Bislimija, koji ih je optužio da nestanak 60.000 evra, potpredsednika stranke bivšeg režima, da je on tih dana kupio stan u Novom Sadu. Bislimi ga je optužio za 60.000 evra, a on je stan kupio za 90.000 evra, ovde je ugovor. Radi se o Goranu Ješiću, onom psovaču. Znači da je nešto morao i da doda.U takvim situacijama, po ovom predlogu sud i tužilaštvo mogu privremeno i za stalno da oduzme imovinu.Ovim što su okrenuli leđa mene ne čudi kao što njihov lider beži od TV duela samnom, tako i oni okreću leđa i na taj način za mene su bezopasni jer ne mogu ni da me uštinu, pljunu, opsuju i ja im u to ime zahvaljujem.Još jednom pozivam njihovog lidera, vođu Rodnijevih svedoka da izađe na TV duel koji mu nudim. Hvala.

ne priča se o temi. Nije dozvoljeno pričati o stvarima koje nisu na dnevnom redu. Poslanik Rističević javio se po amandmanu, a nastavio je da priča o čemu mu se sviđa da priča.Vi ste da vam odam priznanje, pokušali da ga u tome sprečite nakon jednog minuta i 13 sekundi, ali pre svega ako me pitate, niste dovoljno brzo reagovali, nije trebalo ni taj minut da ga pustite, nego odmah da reagujete. Kao drugo, džaba ste pokušali kada niste uspeli.Vi kao predsedavajući, kolega Milićeviću, treba da se držite onoga što u Poslovniku stoji, a to kaže nije dozvoljeno ovo, nije dozvoljeno ono, nije dozvoljeno vređanje. Ako nije dozvoljeno znači da vi morate da ne dozvolite to. Znači, čim zamiriše na uvredu ili zamiriše na skretanje od teme, vi to treba da ne dozvolite.U suprotnom na ovaj način se iniciraju replike bez kraja i konca, koje se pretvaraju u razmenu međusobnih uvreda i potpuno unižavaju bilo kakvu konstruktivnu raspravu u ovoj Narodnoj skupštini o temama koje su bitne građanima ove države. Mi dok ne uvedemo taj red, mi nemamo okvir i prostor pričamo o onome zbog čega smo birani ovde da pričamo. Hvala lepo. Neka se glasa. Želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Da.)Gospođo Stamenković, čudi me da maločas niste ukazali na povredu Poslovnika kada je govorio gospodin Živković koji je u širem kontekstu sagledavao amandman koji

demokratskom raspravom, demokratskim sučeljavanjem mišljenja. Pravo govora ima opozicija, ali dozvolite, to pravo govora ima i pozicija. Ne možemo imati dvostruke aršine.Možda se nekada u širem kontekstu sagledava aktuelna tema. Nisam u mogućnosti kao predsedavajući uvek to da sagledam na pravi način, ali zato ste tu vi da na to ukažete.Shvatio sam da želite da se u danu za glasanje Narodna skupština izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika i to će biti učinjeno.Povreda Poslovnika narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, zahvaljujem predsedavajućem što je meni omogućio da koristim ista prava koja je koristio prethodni govornik pre mene. Reklamiram član 103. stav 7. i 8. zato što ja često ne reklamiram Poslovnik. Možda imam ukupno sedam ili reklamacija od kada traje ovaj mandat. Nije moja praksa često reklamiranje povrede Poslovnika. To tek kada se desi više puta, ja uzmem takvu vrstu prava, koju ne osporavam ni koleginici koja je govorila.Međutim, ako prebrojite njene povrede Poslovnika, videćete da i bez ikakvih potreba ima sigurno 40, 50 puta više, što je dobro i za predsedavajuće i za Narodnu skupštinu da opozicija ima uvek više vremena nego što imamo mi. mi. Ukoliko koleginica i ubuduće bude zloupotrebljavala ovo pravo, molim samo da procenite jednom u deset puta i da shodno članu 103. st. 7. i 8. od te grupe oduzmete vreme koje je zloupotrebljeno zbog česte i neprimerene povrede Poslovnika.Što se okretanja leđa tiče, ja joj zahvaljujem jer tako okrenuti su najmanje opasni po mene. Hvala. Zahvaljujem gospodine Rističeviću i slažem se sa vama u potpunosti da u određenom trenutku bićemo primorani da primenimo i odredbe člana 103. Nerado to činimo, ali izgleda da ćemo definitivno morati.Gospođo Stamenković, vi ste se javili ponovo. Povreda Poslovnika je osnov vašeg javljanja, ali već ste ukazali na povredu Poslovnika i ja nisam mogao naknadno učiniti dodatno novu povredu Poslovnika jer samo dao dao određena pojašnjenja i objašnjenje na povredu koju ste ukazali i nemate osnova da se u ovom trenutku javite.Povredu Poslovnika mogu da učinim ja. Zahvaljujem.Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Sreto Perić i Zoran Krasić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite. **Sreto Perić** Članom 28. Predloga zakona uvodi se novi član koji daje ovlašćenja Direkciji za privremeno oduzetu imovinu. Naša intervencija se sastoji iz dva dela. Prva se odnosi na stav 1. člana 52a gde smo hteli da preciziramo, u predlogu stoji – ugovor o zakupu, a mi smo predložili da stoji – ugovor o izdavanju u zakup, pošto je u članu tako i predviđeno i predložili smo da se odredbe stava 7. ovog člana brišu u potpunosti. Vlada nije prihvatila ovaj amandman, a u svom obrazloženju za neprihvatanje amandmana navedeno je da mora ostati tako kako bi se izbegla situacija da se taj porez kasnije potražuje od vlasnika imovine u slučaju povraćaja imovine koja je privremeno oduzeta, pa se stiče utisak da je ovde cilj oduzeti, naplatiti porez

ali postoji i prezupcija nevinosti i taj period kada je imovina privremeno oduzeta treba da bude oprezno postupanje sa oduzetom imovinom jer ne znamo šta kasnije može da se desi, ali otprilike, posle ova četiri zakonska predloga nama su stvari potpuno jasne.Ja ću samo zbog građana Srbije da pokažem Predlog zakona koji ima šest strana ili tri lista, a obrazloženje zbog čega se ovaj zakon usvaja i usaglašava sa propisima EU je 337 strana. Mislim da to govori više od obrazloženja koje sam ja mogao dati vezano za ovaj amandman. Hvala. Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Dejan Nikolić, Veroljub Arsić, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Tomislav Žigmanov.Da li neko želi reč? član 28. amandman je podneo narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodna poslanica Branka Stamenković. Izvolite. ovom članu zakona pominju se ugovori koje Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom sklapa sa različitim fizičkim i privrednim licima, a koji se tiču prodaje i ustupanja na korišćenje imovine koja je oduzeta. Ono što sam amandmanom tražila jeste da se Direkcija obaveze da se svi ugovori nakon neophodne zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti objavljuju redovno na internet prezentaciji Direkcije koja upravlja oduzetom imovinom.Znači, ovo je još jedan pokušaj da se u ovaj zakon ugradi transparentnost rada ove Direkcije. Vlada je amandman odbila iz potpuno istog razloga kao i prethodni izgovarajući se na to da već postoji Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, te da stoga nema potrebe da oni daju više podataka nego što bi nekome možda palo napamet da ikada pita.Ja u tome vidim samo jedan čvrst otpor javnom vršenju javnog posla. Zašto bilo šta kriti? Reč je o javnom novcu, javnoj imovini. Javnost ima pravo da ima uvid u ove podatke, a koliko postoji otpor da se javnosti ovi podaci pruže na uvid govori činjenica da ova Direkcija izgleda nema ni VEB prezentaciju, internet prezentaciju, bar ja nisam uspela da je nađem, te shodno tome čak ni informator o radu koji je obavezna da ima u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Ne možete nigde naći i ne možete imati nikakav uvid ni najmanji u njeno poslovanje.Vrlo sam nezadovoljna što je Vlada odbacila ovaj amandman uz jedno ovakvo objašnjenje koje više liči na izgovor. Hvala.

za ovaj amandman zbog transparentnosti kojoj sam sklon, ali kad ja budem transparentan, oni ponekad izraze nezadovoljstvo, ali bih voleo takođe da transparentno pitanje imovine bude svuda, pa i u Agenciji za borbu protiv korupcije, da oni i te kakvu vezu imaju, pa tako imovinu njihovih lidera i svoju ispituje majka od jednog narodnog poslanika. Kada majka ispituje imovinu ćerke i njenog lidera i njihovih kolega, onda to za mene nije transparentno.Ukoliko žele da budu transparentni, onda treba da bude do kraja i ja ću razmisliti da glasam za ovaj amandman, a oni svog lidera, koji ne sme meni na TV duel, treba da ubede da izađe na TV duel i da ja pokažem svu njegovu imovinu koju je prikrio. Hvala. Zahvaljujem.Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Dejan Nikolić, Veroljub Stevanović, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Tomislav Žigmanov.Da li neko želi reč?

imamo istu situaciju, član 106. Javi se po amandmanu poslanik Rističević, a onda priča potpuno van teme i krši sve članove, 107. Poslovnika. Vi ste malopre, kada sam na to ukazala i kada sam rekla da smatram vas odgovornim što to ne zaustavljate, jer to nije dozvoljeno, pokušali da prebacite odgovornost na mene i ispada da sam ja kriva što se ne javljam po povredi Poslovnika jednako za sve.Molim vas, ne prebacujte odgovornost. Odgovornost za red na sednici, za ne dozvoljavanje kršenja Poslovnika leži na predsedavajućem, a ne na onome ko se javlja za povredu Poslovnika. Pri tome, prošli put mi niste dali da se javim po povredi Poslovnika i shodno tome nije u redu da prebacujete odgovornost na bilo kog narodnog poslanika, pa ni na mene.Preuzmite tu odgovornost već jednom na sebe i reagujte odmah. Zašto sada niste reagovali,

ste nervozni, čemu tolika nervoza? Polako, imamo vremena.Dakle, osnov vašeg javljanja je bila povreda Poslovnika. Jedan deo ukazane povrede Poslovnika iskoristili ste da replicirate na neki način Marijanu Rističeviću.(Branka

predsednik Narodne skupštine daje reč narodnom poslaniku koji ukazuje na povredu iz stava 1. ovog člana odmah po završenom izlaganju prethodnog govornika, s tim što predsednici poslaničkih grupa imaju prednost.Vi to niste učinili, bili ste okrenuti verovatno leđima, pa niste u datom trenutku mogli da odreagujete. Nemojte to više da činite, jer u slučaju iz stava 7. ovog člana – predsednik Narodne skupštine je dužan da vreme koje je narodni poslanik koristio zloupotrebljavajući pravo iz stava 1. Ovog člana oduzme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi u pretresu.Neću to naravno ovog puta učiniti, prosto ukazujem na ovaj član Poslovnika.Gospodine Orliću, vi ste se javili, u sistemu ste.Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Hvala.Gospodine predsedavajući, bojim se da je neophodno da o ovome bar popričamo. Dakle, jeste, vi ste prokomentarisali sada sadržaj člana 103. i to je dobro. I član 107. je ovde, čini mi se, poprilično narušen. Više stvari je ovde problematično u isto vreme, pomenuću još jedan član.Dakle, reklamiranje povrede Poslovnika tako što se neko okreće ka zidu i njemu pokazuje poslovničku knjigu, mislim da to prvo niste smeli da dozvolite. Mislim da niste smeli da dozvolite da se na taj način vređa, pa ne samo vaš posao, nego Narodna skupština, pa da se pa da se reklamira član 106. i neko izlaganje nakon pročitanog amandmana na koji se nije javio niko. Čije izlaganje? Na zvuk tišine da se reklamira da se neko nije izjašnjavao u skladu sa tačkom dnevnog reda, potpuno nesuvislo, sada i ja da iskoristim tu reč.Član 103. ste lepo spomenuli, žao mi je što ste završili svoj komentar i zaključkom da nećete da primenjujete odredbu koja podrazumeva da se oduzme vreme onome ko zloupotrebljava pravo na povredu Poslovnika.Ne moramo da glasamo, hajde samo da se dogovorimo oko nečega. Ako hoćemo da ovaj posao radimo kvalitetno i da ove zloupotrebe ne dozvoljavamo više, da ona znamo tačno kakvo ponašanje od određenih ljudi ovde i možemo da očekujemo, pa u skladu sa tim i da reagujemo, odnosno ne reagujemo, kada znamo da će podići ovu knjigu samo sa namerom da naprave određenu zloupotrebu. Da je drugačije, da imaju drugačije namere, podizali bi je i svaki put kada bilo ko sa te strane sale, mislim na te ljude sa kojima dele skaradne svetonadzore, pa i one neke pozicije na raznoraznim binama ispred RIK-a, ali ne samo na njima, kad god se takvi ponašaju na način da to nije u skladu sa tačkom dnevnog reda, a ovi to prećute.Tako da, ovo nije samo pitanje povrede Poslovnika, ovo je pitanje i licemerja, ali da to ostavimo za neki drugi put. Hvala lepo. Zahvaljujem gospodine Orliću.Koliko sam shvatio, ne želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika.Slažem se u potpunosti sa vama, ali, primetili ste, i vi kao i ja smo sedeli, slušali govornika i odgovorno, ozbiljno i posvećeno obavljali posao za koji smo preuzeli odgovornost. Ne možemo da utičemo na ponašanje drugih poslanika. Možemo da ukažemo,

Ja i dalje insistiram na tome da date blagu prednost opoziciji i ne tražim da se glasa ni o ovoj povredi Poslovnika, bez obzira što se meni zamera i kad podržim amandman kad podržim amandman koji predloži opozicija. Opet oni nađu razlog da reklamiraju povredu Poslovnika i tu se stiču prava i 103. i st. 7. i 8, ali ja ne tražim, za razliku od drugih, da vi to primenite. Ne tražim ja od vas ni da ih naterate da poštuju nekog, jer ne možete naterati nekog da bude vaspitan. Vaspitani ljudi ostaju vaspitani i smatraju se vaspitani i kad ostanu to i u sukobu sa nevaspitanim i zato ne tražim da primenite nikakvu sankciju prema njima. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Rističeviću.Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite.

oduzme i utvrdi se da je neopravdano oduzeta ta imovina, da se ta imovina vrati. Bilo je u sadašnjem zakonu da se vrati uz kamatu. Ja znam da ta kamata nije velika, ona je praktično sada 0,1%, ali je red ako su su neka novčana sredstva nekom uzeta, uzeta pogrešno, priznata je greška i imovina se vraća, da se ona vrate sa kamatom, a ne da se taj neko upućuje na parnični postupak u kome će dokazivati štetu itd. Ako je šteta veća od iznosa kamate, taj će svakako tužiti i pokušati da utvrdi tu štetu u parničnom postupku.Ali, ne znam zašto sada za one ljude za koje će biti dokazano da im je pogrešno oduzeta imovina, zašto im to ne vratite s kamatom? To sada funkcioniše, vraća se i vraćala se do sada imovina sa kamatom i mislim da to može da funkcioniše i u budućnosti i da je to mnogo pravednije. Zahvaljujem.Na član 31. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica Branka Stamenković. Izvolite. Hvala, predsedavajući.Treći amandman na ovaj zakon, u istom duhu – da se ugradi transparentnost u poslovanju Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom. Moj amandman traži da se doda stav koji glasi – svi ugovori koji se tiču ustupanja ili izdavanja u zakup, ili davanja na korišćenje trajno oduzete imovine, nakon zaštite podataka od ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, objavljuju se na internet prezentaciji Direkcije u roku od sedam dana od sklapanja pomenutih ugovora.Ovaj amandman je Vlada odbila, uz obrazloženje: „Vlada ne prihvata amandman iz razloga što su podaci kojima raspolaže Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom dostupni javnosti u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja“.Molim da bi neko dobio informacije po osnovu ovog zakona, mora prvo da potroši brdo papira. Ako bi svi ovi podaci stajali na internet prezentaciji Direkcije, poštedeli bi po koje drvo i koju šumu.Drugo, državni organi nerado pozitivno inicijalno odgovaraju na ovakve zahteve, pa vi onda morate da se žalite Kancelariji Poverenika za zaštitu slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, a kako je on zasut takvim žalbama, to traje i na kraju ovi podaci nisu tako brzo dostupni kao što bi bili na jedan klik mišem, da ih Direkcija, ukoliko je na to zakonom obavežemo, redovno objavljuje na internet prezentaciji.U tom smislu, još jednom izražavam svoje veliko nezadovoljstvo i razočaranje što unutar ovog Ministarstva, a očigledno i cele Vlade, se ne prepoznaje potreba za merama koje bi prevenirale korupciju od koje inače naša država i društvo izuzetno pate. Hvala. Zahvaljujem.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Sada određujem pauzu do 17